Vladimir (HDZ)** Sad trebamo prijeći na sljedeću točku - Konačni prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o privatizaciji Hrvatske elektroprivrede d.d., hitni postupak, Pričekat ćemo nekoliko minuta jer je državni tajnik zapeo u prometu tu u Mesničkoj, pa će svaki trenutak stići. Onda ćemo 10 minuta stanku. Hvala